Dame i gospodo zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o postupku oduzimanja imovine, imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom prekršajem, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 595 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državna tajnica gospođa Tatjana Vučetić. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je prvi puta Zakona o postupku oduzimanja imovine, imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom prekršajem. Oduzimanje imovinske koristi oduzimanjem kaznenim dijelom i prekršajem je izuzetno važna mjera koja izražava načelo da nitko ne može zadržati imovinu i imovinsku korist koju je ostvario počinjenjem kaznenog djela. Ona ima značajne učinke za sprečavanje kaznenih djela, posebice onih koji spadaju u organizirani kriminal i korupciju. Zakonom se uređuje postupak utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak osiguranja oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak ovrhe odluke o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak s oduzetom imovinom i imovinom na kojoj je određena privremena mjera oduzimanja, te nadležnost i ovlasti tijela za upravljanjem oduzetom imovinom. Isto tako prava osoba oštećenih kaznenim djelom i zaštita prava trećih osoba. Ovrha odluka stranih pravosudnih tijela. Sada se odredbe o oduzimanju imovinske koristi u važećem zakonodavstvu nalaze u više različitih zakona, kao što je Zakon o kaznenom postupku, Zakona o USKOK-u, Prekršajni zakon, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Pa se zakonom nastoji oduzimanjem imovinske ostvarene kaznenim djelom i prekršajem urediti jedinstvenim, preglednim i cjelovitim odredbama u jednom zakonskom propisu. Zakon je lex specialis za postupak oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. On propisuje da je odluka o oduzimanju isključivo u nadležnosti suda. Materijalno pravne odredbe kojim se ustanovljava obveza oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem nalaze se u člancima 82. Kaznenog zakona i članku 76. Prekršajnog zakona. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom je supsidijarno imovinsko pravnom zahtjevu, tj. dolazi u obzir ukoliko odnosno u onom dijelu u kojem oštećenik nije ostvario imovinsko pravni zahtjev. Postupak oduzimanje imovinske koristi se prema zakonu može voditi prije, tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka. Bitna je novina koja prema postojećim odredbama materijalnog i postupovnog zakonodavstva nismo imali, te je ovim zakonom uređeno postupanje i u slučaju kada nema odgovarajuće odnosno konstitutivne kaznene odluke, osude, jer se kazneni progon nije mogao ili ne može provesti jer postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon. Prema zakonu prijedlog utvrđivanja počinjenja kaznenog djela može se podnijeti do isteka roka zastare pokretanja kaznenog postupka, a zastara ne može nastupiti prije isteka roka od pet godina računajući od dana počinjenja kaznenog djela. Nadalje, u odredbama zakona koji reguliraju postupak oduzimanja imovinske koristi propisuje se postupanje u slučaju prekida kaznenog postupka, ostvarenja stečajnog postupka za pravnu osobu, te dostava podataka važnih za utvrđivanje činjenica potrebnih za donošenje odluka prema zakonu od strane državnih tijela, banaka ili drugih pravnih i fizičkih osoba. Određeno je da se u postupku osiguranja prema zakonu pretpostavlja postojanje opasnosti da tražbina Republike Hrvatske glede oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ne će moći biti ostvarena ili da će njeno ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena. To je bitna odredba koja uveliko uvećava efikasnost postupanja. Osiguranje privremenom mjerom može trajati najdulje 60 dana nakon što sud dostavi predlagatelju osiguranja obavijest o tome da je presuda osuđujuća ili utvrđujuća postala pravomoćna. Republike Hrvatska odgovara za štetu kojoj je posljedica privremena mjera radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, a koje prijedlog za određivanje privremene mjere podnio oštećenik kao tužitelj ili privatni tužitelj za štetu kojoj je posljedica privremene mjere odgovara oštećenih ili privatni tužitelj. Ovrha radi oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom na prijedlog tužitelja određuje se i provodi prema posebnom zakonu ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Sa imovinom nad kojom je određena privremena mjera osiguranja postupa Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Ured može bez prethodne objave javnog natječaja pod određenim uvjetima donijeti odluku za prodaju privremeno oduzetih pokretnih stvari ili prava, a može donijeti odluku da privremeno oduzete stvari iznajmi ili preda u zakup u skladu sa njihovom namjenom. Zakonom uređuje ovrhu odluka stranih pravosudnih tijela s time da se u odnosu na države članice Europske unije od dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji primjenjuje poseban zakon. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. U ime Odbora za pravosuđe predsjednica odbora Ana Lovrin. Izvolite.

Članovi odbora jednoglasno su podržali prijedlog zakona. Mišljenja su da postupak oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem na predloženi način jasno izražava stajalište da nema učinkovite borbe protiv kriminala i korupcije ukoliko se ne utvrde učinkoviti mehanizmi oduzimanja koristi pribavljane kaznenim djelom i prekršajem. Uz podršku ovom prijedlogu zakona kojim se utvrđuju postupak i mjere za oduzimanje imovinske koristi, ukazano je na potrebu propitivanja postojećih mehanizama odnosno potrebu uvođenja novih za efikasno oduzimanje neimovinske koristi stečene kaznenim djelom. U raspravi je istaknuto da bi odredbu članka 1. stavka 3. trebalo i stipulirati na način da bude jasna u određenju supsidijarne primjene drugih zakona koji reguliraju ovu materiju u odnosu na ovaj zakon kao krovni te da je odredba stavka 6. istog članka nepotrebna obzirom na naziv zakona, utvrđivanja pitanja koja se zakonom rješavaju. Radi jasnoće teksta predlaže se izmjena stavka 1. članka 3. na način da glasi: pojedini izrazi imaju sljedeće značenje. Također je izneseno mišljenje da bi valjalo razmisliti o donošenju zakona u redovitom postupku kako bi se interveniralo u pojedine odredbe radi poboljšanja. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o postupku oduzimanja imovinske koriste ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Dobro, hvala. Ima li još interesa odbori? Nema. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom. Kolegice i kolege. Klub SDP-a s velikim očekivanjem je dočekao ovakav prijedlog zakona smatrajući da nam je zaista potreban poseban zakon kojim ćemo urediti oduzimanje imovinske koristi koja je ostvarena kaznenim djelom ili djelima i prekršajem Mi smo oduvijek u našem pravnom sustavu, preciznije u Kaznenom zakonu imali odredbu da će se dobit koja je ostvarena kaznenim djelom oduzeti. I to je jedno bilo načelo. Međutim, kako to načelo nije imalo svoje odredbe kojima se razrađuje ono je tijekom vremena gotovo ostalo mrtvo slovo na papiru. Mi smo u nekoliko navrata kao klub SDP-a bili zagovornici da se nadopuni zakon, Kazneni zakon, ZKP koliko je to potrebno kako bi izrijekom rekli da će se oduzeti imovina koja je nastala počinjenjem kaznenog djela. Naime, borba protiv organiziranog kriminaliteta nije moguća uza sav represivni aparat, uza sva nastojanja ukoliko se organiziranom kriminalitetu, bolje rečeno njihovim nositeljima ne presiječe hranjiva materija, a to je novac. Kako se dakle ne radi samo o onim osobama koje su privedene licu pravde nego inače i o čitavom tom jednom organiziranom miljeu koji stoji iza njih, samo eto u dotičnom predmetu nije u prvome šalonu, potrebno je upravo posvetiti posebnu pozornost oduzimanju imovinske koristi, ali na jedan suvremen način a ne na onaj jedan stereotipni, jedan načelni, proklamirani koji je postojao u našem pravnom sustavu oduvijek, dakle i koji nije zadovoljavao nastalom problemu. Oduzimanje imovinske koristi na jedan bolji način regulirano je već i izmjenama ZKP-a i KZ-a. Evo sada imamo ovaj prijedlog zakona. Po uzoru na borbu protiv mafije, organiziranog kriminaliteta, na Italiju i na ovoj milanskoj grupi koja dakle odgovara pred sudom u Milanu, prvi postupak je bio zamrzavanje imovine, neovisno o tome kako će se predmet završiti. Podsjećam, to je mislim gotovo od značaja europskih razmjera ako ne i šire jer se sudi toj skupini osim iznuda, ubojstava, sudi ih se i za jedno kazneno djelo o kojem, koristim ovu prigodu, moramo i mi razmisliti da ga inkorporiramo. Vidjet ćemo kako je sastavljeno biće tog kaznenog djela. Naime, to kazneno djelo za što je i ova milanska skupina privedena i za koje joj se sudi je izazivanje klime straha jer mafija, organizirani kriminalitet upravo djeluje u toj klimi straha i u klimi koju on izaziva. To je možda za nas jedna velika apstrakcija, međutim nemoguće je doći do svjedoka, do onoga što je potrebno uopće da bi netko mogao biti izveden, a kamoli ne osuđen ukoliko dakle imate razgranatu klimu straha. Mi vidimo i kod ovih naših recentnih odnosno najaktualnijih primjera koji se odigravaju pred hrvatskim pravosuđem zašto neke stvari tek sada izbijaju na vidjelo. Ne zato što se neke stvari nisu znale nego zato što je postojala određena klima straha. Pa idemo i dalje u našu daljnju povijest kad govorimo o počinjenju kaznenih djela ratnog zločina. Ne zato kažem što se neke stvari, ponavljam, nisu znale nego upravo zato što je postojala takva jedna neadekvatna klima u kojem oni koji bi se i rado odazvali i ponudili svoj doprinos u otkrivanju i procesuiranju, onda i kažnjavanju takvih počinitelja što jednostavno takva takva je bila klima da i nije to dozvoljava. Osobni strah, strah za sebe, za svoju obitelj, za radno mjesto itd. Klub SDP-a podupire donošenje zakona, ali protivimo se donošenju zakona po hitnoj proceduri iz jednostavnog razloga što smatramo da je zakon nomotehnički loše napravljen, nije dobro napravljen i donijeli bi zakon na brzinu, a svi želimo zaista da ga donesemo što prije, ali kad smo već do sada čekali ništa se značajno neće dogoditi da pričekamo možda još 15-tak dana, mjesec dana koliko je Vladi potrebno. Evo čuli smo to i od predstavnice kluba HDZ-a koja je govorila u ime odbora da se te stvari moraju popraviti. Naime, ja ću se sad osvrnuti samo na nekoliko nomotehničkih grešaka koje je nedopustivo da se u jednom zakonu, pogotovo ovakve vrste koji mora biti toliko precizan, upotrebljavaju termini. Dakle, sud postupa prema pravilima kaznenog postupka. Dakle, postupa po odredbama Kaznenog zakona ili po Kaznenom zakonu. Ili neke stvari skopčane s tim. Dakle, to su neki termini koji se niti ne upotrebljavaju među stručnjacima u jednom ovako osobnom, jednom ovako kolokvijalnom izgovoru, a kamoli ne u jednom zakonu koji itekako treba biti što precizniji. I da sada ja ne govorim pojedinačno o takvim stvarima, a inače vrvi taj zakon tim stvarima koje nije moguće amandmanski popraviti, reći ću nešto i o sadržajima. Naime, zašto sam posebno govorila o kaznenom zakonu i ZKP-u? Zato što oni već imaju regulirana, dakle načela i neke odredbe o tome koje govore o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Ovim zakonom preciziraju se te stvari, međutim apsolutno je nejasno koji će sud, da li, iako zakon ovaj govori da je moguće oduzeti tu imovinsku korist tijekom postupka i nakon pravomoćnosti i prije, tijekom postupka i nakon pravomoćnosti. Pošto se ne kaže koji su to slučajevi koji će suca rukovoditi koji je dobio takav kazneni predmet da li on mora odrediti i oduzeti imovinsku korist ili će čekati naravno svi idu linijom manjeg otpora pa će čekati, ja ću dosuditi i odredit ću, donijeti odluku o glavnoj stvari, a oduzimanje imovinske neka se bakče neki drugi sud. Dakle, ovaj zakon omogućava i to, dakle da se neki drugi sud samo zakon kaže, prijedlog zakona kaže mjesno nadležan a ne kaže koji je to stvarno nadležan sud. Jel' to kazneni sud, jel' to parnični sud, jel' to vanparnični sud. To su stvari koje moraju biti riješene. Nedopustivo je, jer to je nas i koštalo. Dakle, ona odredba koju smo imali sud će oduzeti imovinsku korist. Ili ne, nitko ne može zadržati. Dakle, to je bio još napredak. Ovo je bilo načelo nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kaznenim djelom. Ali ništa nije rečeno koji će sud suditi i da li će se sudovi time bakčati jer to oduzima dosta vremena. Ali treba, jer sve drugo dovodi do rastezanja i do neefikasnoti. To je ono što želimo promijeniti. sudovi su onda upućivali u parnicu, oduzimali su kakvu pušku ili sredstvo izvršenja ili kakav nož, sredstvo izvršenja kaznenog djela, a ovim se nisu bavili. Jer nije bilo eksplicite rečeno da će suci u kaznenom postupku provesti postupak oduzimanja oduzimanja imovinske koristi ne čekajući dakle već fazu suđenja nego i u nekoj ranijoj fazi. Dakle, ovisno kako bude prijedlog zakona i kako se mi ovdje dogovorimo, odnosno kakvo je mišljenje predlagača. Dakle, ovdje se govori o tome, o tim mogućnostima, a ne govori se tko će to poduzeti. I poznavajući situaciju u pravosuđu, a to je sasvim nešto prihvatljivo da se ljudi tako ponašaju. Dakle, malo tko će dakle prisezati da je upravo on nadležan. Čekati da neki oštećenik ili da državni odvjetnik pokrene pred jednim tijelom ili pred drugim također ocjenjujući njegovu dobru volju pred kojim će to sudom i koje stvarne nadležnosti pokrenuti pa čak sa stajališta pravne sigurnosti nije dopustivo. Jer u jednom postupku može se, može zatražiti odmah, može zatražiti tijekom postupka, može zatražiti nakon provedenog kaznenog postupka. A svako odugovlačenje je opasnost da organizirani kriminal i dalje ne dobiva svoj hranidbeni, koristi se hranidbenim lancem, tj. na toj hranjivoj podlozi odnosno živom novcu. To treba prekinuti i to treba egzaktno napisati. Mislim da bi ovakav prijedlog zakona bio samo ne poseban zakon u smislu posebnih odredbi, nego bi on trebao sadržavati one odredbe kojima bi se trebao rukovoditi kazneni sud i koji bi trebao odlučivati o krivnji, odnosno o svim onim aspektima koji se pokažu važnim tijekom suđenja. To treba prepustiti kaznenom sudu. Jer onda je i poruka prema javnosti drugačija. Drugačija je nego kad nakon pravomoćnosti odluke donosi o tome neki parnični sud ne umanjujući značaj i ovlasti, svak' ima svoju svoju stvarnu nadležnost i obuhvat posla. Ali ovo su molim vas dozvolite bez obzira što se radi o imovinskoj koristi stvari koje su tako važne i koje nose poruku prema javnosti o kojima bi trebao. I dakle, neovisno o njegovoj slobodnoj procjeni, nego uvijek kao što odlučuje o krivnji i odlučuje o kaznenoj sankciji i o troškovima treba odlučiti o ovom pitanju, dakle nakon krivnje, nakon izricanja odluke i o imovinskoj koristi. Ali i u svim određenim slučajevima, a to onda zakon treba precizirati kada odlučuje o oduzimanju imovinske koristi i prije odlučivanja o o krivnji, odnosno o samoj krivičnoj sankciji, kaznenoj sankciji. To imaju sva moderna zakonodavstva, a i naša je intencija da mi donesemo takav zakon. ostavljajući otvorene mogućnosti nije dozvoljeno smatramo mi u klubu SDP-a u ovakvoj pravnoj stvari. Treba biti što precizniji i što određeniji i na kraju krajeva i što jasnije dati uputu da se suci na nedvosmislen način uhvate u koštac sa ovim što građani itekako očekuju. Ono što također mi u klubu SDP-a držimo da je jako važno, a to je u članku 9. zaista izrijekom isključiti bankarsku tajnu. To je moguće. To moramo učiniti, jer banke se često što je govorio još jedan koji je otišao prave toše. Pa onda kažu .../Govornica se ne razumije./... dati te podatke, ali oni predstavljaju za nas poslovnu ili bankarsku tajnu. Toga smo se već nauživali, iako smo donijeli dobre zakone. Mnoga ostvarenja i primjena tih zakona šepa upravo zbog toga što banke se pozivaju neosnovano na bankarsku tajnu kao da je Zakon o bankama važniji od našeg Kaznenog zakona, od našeg ZKP-a, od našeg Zakona o parničnom postupku. To u nekakvom pravnom ustroju nikada nije bilo tako, ali oni smatraju da su to zakoni jednake jednake važnosti. I eto to je zbog toga što se to već tako događa moramo isključiti. Kad u članku 5. se govori da će se država upisati na tim nekretninama govori se o nekim javnim upisnicima. Mi svi znamo da je i katastar i zemljišnik javni upisnik, ali postoje i neki drugi javni upisnici a nama je dovoljno katastar i zemljišnik. Pa prema tome, ne treba biti ovako općenit. Dakle, to povezujem sa onim uvodnim nomotehničkim primjedbama. Donoseći dakle ovakav prijedlog zakona mi moramo, odnosno usvajajući ga ja se nadam da će predlagatelj usvojiti ove naše primjedbe da ide u redovnu proceduru, da se poprave ove stvari. Mi bi dobili dakle jedan dobar mehanizam. To bi bila jedna dobra uputa i preventiva svima onima koji čine ovakva kaznena djela da se ne izlažu samo pogibelji zatvorske kazne, nego jednako tako da će ostati bez te imovine u cijelosti. Također molim predlagatelja da vodi računa o tome da kriminalci, kriminalni milje ništa nema registrirano na sebi. To nemaju ni pošteni građani jer su aljkavi u sređivanju svog zemljišno-knjižnog stanja i to je skopčano i dalje sa velikim problemima i sa određenim materijalnim troškovima što ih koči, pa i oni koji bi .../Govornik se ne razumije./... ali oni svjesno izbjegavaju evidentirati svoju imovinu. To je uvijek, čak nije niti na njihove povezane osobe, u smislu krvnog srodstva, niti tazbinskog srodstva, to je na povezane osobe. Dakle treba ovdje posebno uvesti pojam povezanih osoba, to su osobe svima onima koje one dolaze u kontakt, koji su njihovi prijatelji, poznanici, u biti dio tog kriminalnog miljea. To se zanemarilo i mi ćemo imati onda jednaku poteškoću, kao što imamo poteškoću u naplati alimentacije kod neodgovornog roditelja koji eto ništa nema na sebi. Mi donosimo zakone, mjere, akcijske planove, a ostajemo neefikasni. Dakle moramo se suočiti sa problemom da kriminalci nemaju evidentiranu da je ona na tko zna kojim imenima, ali mi moramo naći način da se evidentira ta imovina i da bez obzira na …/Ne razumije se./… da se ona oduzme, jer u postupku će se utvrditi na koji način je i stečena. Hvala. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Hrvatske demokratske zajednice ovaj zakon ide u drugo čitanje, odnosno da se donosi u redovnoj proceduri. ovoga što smo sada već čuli od predstavnice drugog kluba, zbog određenih nejasnoća dobro je da se ovaj zakonski tekst doradi, a to je u ovoj fazi teško učiniti amandmanima. Naime klub Hrvatske demokratske zajednice itekako podržava ovaj zakon, prije svega iz razloga što će on učiniti najviše na sankcioniranju, ali i na preveniranju počinjenja kaznenih djela, pogotovo imovinskih kaznenih djela, kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminala, ali i svih onih drugih jer je lopovima i kriminalcima koji krenu u kriminalna ponašanja isključivo zato da bi prigrabili neku materijalnu, ili nematerijalnu korist, naravno najgora kazna osim one zatvorske i to da im se oduzme to što su pribavili. Stoga u smislu ovaj zakon je dobar, jer na jednom mjestu regulira odredbe, odnosno sublimira odredbe nekoliko zakona koji su to dosada, u u kojima je to dosada bilo uređeno, kao što smo čuli u Zakonu o kaznenom postupku, Zakonu o USKOK-u, Prekršajnom zakonu, Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena kaznena djela. Ali na ovaj način će ova materija biti jedinstveno uređena, i jasno će biti određeni postupci jer bez obzira kao što je rečeno da je osnovni postulat kaznenog zakonodavstva da nitko ne može zadržati koristi stečene kaznenim djelom, ukoliko nije jasno utvrđen postupak i način oduzimanja tih koristi, onda će to ostati samo mrtvo slovo na papiru, odnosno oni kojima bi se to moglo dogoditi će itekako tražiti tražiti rupe i načine da do toga nikada ne dođe. Kao što je taj opći postulat dakle da nitko ne može zadržati koristi stečene kaznenim djelom, ja ponavljam i to sam možda već dosadna, ali zaista predlagatelju da razmisli o učinkovitim načinima i mehanizmima da se oduzima i ona druga neimovinska korist, dakle mi imamo puno koristi dobara koje su stečene stečene kaznenim djelom, a da se u presudama donesenim u odnosu na ta kaznena djela ne govori ništa o tome na koji način će se vratiti, odnosno poništiti prava koja su stečena tim kaznenim djelom, niti je razriješene su situacije tko će u pogledu toga tražiti ovrhu, određena brisanja, itd., itd. Dakle i sad možda da previše detaljno ne obrađujem ovaj zakon, sve smo čuli uvodno od predlagatelja, dakle što se njime uređuje. Postupak za utvrđivanje imovinske koristi, postupak osiguranja, postupak ovrhe, postupanje s oduzetom imovinom, ostvarenja prava oštećene osobe, oštećene kaznenim djelom i zaštita prava trećih osoba. Ovdje valja razmisliti, kolegica je govorila o tome da nije jasno tko vodi taj postupak. Ovaj zakon kaže da se taj postupak pokreće na zahtjev tužitelja. Pa što je onda tužitelj, to se u pojmovniku obrazlaže tko je tužitelj, dakle državni odvjetnik ili drugi ovlašteni tužitelj. Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, to zakon govori, ali je pitanje da li se može razmisliti i o nekim rješenjima da bi tu, to sud bio …/Ne razumije se./… dužan činiti da bi bilo to još snažnije i jače. Također je određeno postupanje suda, osiguranje oduzimanje imovinske koristi, ali evo ja se usuđujem reći u cijelom tekstu ovog zakona, u niz članaka odredbe nisu dovoljno jasne, numeracija članaka i stavaka na koje se poziva su pogrešne, odnosno vjerojatno zabunom ili nekom greškom, dakle to sve treba urediti, terminologiju, nomotehniku i terminologiju treba uskladiti sa terminologijom koja priliči zakonskom tekstu. 3. recimo gdje je značenje pojedinih izraza treba reći, ne ako nije drugačije propisano, nego da pojedini izrazi imaju sljedeće značenje u ovom zakonu, a onda ih treba jasno odrediti. Evo primjerice pod točkom 12. kaže ured, pa ured je Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom ili drugo tijelo određeno zakonom. E sad kad u tekstu tu piše da tom oduzetom imovinom upravlja ured, onda mi ne znamo je li to Središnji ured za upravljanje državnom imovinom ili neki drugi ured. Ne može tako norma glasiti, dakle to treba urediti. Kao i ovaj stavak 2., kaže pojmovi od 1 do 12 odgovarajuće se primjenjuju na prekršaje. Mislim to ja ne znam kako da si netko tko ovaj zakon mora primijeniti to prevede, dakle to sve treba pojmovnikom urediti. Evo dakle, ali predlagatelj je toga svega svjestan pa da sada ne nabrajamo to će sigurno biti riješeno do drugog čitanja. I ja molim predlagatelja jer nam je ovaj zakon nužan kao još jedno učinkovito antikoruptivno sredstvo, to doduše ne znači da dosada nismo imali i u Zakonu o kaznenom postupku i u Zakonu o USKOK-u da nismo imali mehanizme oduzimanja imovinske koristi ili zapljene zapljene imovine i prije pravomoćnosti presude i prošireno oduzimanje imovinske koristi. Dakle, može se i sada postupati, ali svakako bi kvalitetnije bilo da to bude obrađeno novim zakonom i zato ja molim predlagatelja da čim prije dođe sa konačnim prijedlogom zakona uređenog sukladno primjedbama iz rasprave. Što se tiče bankarske tajne kao i dosada evo ovim zakonom je to još i explicite naglašeno premda banke i sada po nalogu suda daju podatke, ali evo člankom 9. je naglašeno dakle da državna tijela, banke, druge pravne i fizičke osobe po nalogu suda moraju dostavljati podatke. Dakle, mislim da je to dovoljno snažno da se i u odnosu na njih primjeni. Ono na što bih još ukazala u članku 15. da predlagatelj razmisli gdje se govori o osiguranju oduzimanja imovinske koristi. Dakle, to je onda kada je predlagatelj osiguranja ovlašten prije, tijekom i nakon okončanja postupka predložiti da se osigura to oduzimanje. Dakle, upisom privremene mjere zabrane otuđenja itd., ali evo imamo u članku 15. kaže se da ako je taj zahtjev podnesen prije pokretanja postupka osiguranje privremenom mjerom će se ukinuti ako u roku od 2 godine od dana kad je ta mjera određena ne bude potvrđena optužnica, određena rasprava na temelju privatne tužbe ili podnesen prijedlog itd. ovaj, da bi tu trebalo selektivno pristupiti. Da je ovaj rok od 2 godine osiguranja predugačak za ona djela za koje se progon vrši Naime, za teža kaznena djela velikih imovinskih razmjera je to u redu ako je složen postupak da bi možda moglo do potvrđivanja optužnice proći jedan duži period, ali zaista da se nekome blokira imovina gdje nečiji privatni progon, po privatnoj tužbi stoji tužbi stoji pred sudom mislim da je neprimjereno da nekome se 2 godine blokira imovina, da se ne donosi nikakva odluka jer to ne moraju biti djela teškog kriminala to mogu biti i manji iznosi i manje teška djela obzirom da se gone po privatnoj tužbi. Evo i na kraju, dakle uz ove sve primjedbe oko jasnoće i preciznijeg određivanja u zakonskom tekstu ja bih još ukazala samo na 2 odredbe u završnim, u prijelaznim i završnim odredbama. Upozoravam u članku 31. da u stavku 2. po mojem mišljenju bi se radilo o retroaktivnosti, a koja tu zapravo nije potrebna niti je važna da bi se primjenjivala ta iznimka ustavna i zakonska iznimka. Naime, radi se o tome da se kaže da postupci u predmetima osiguranja, oduzimanja i ovrhe odluku o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona donesena prvostupanjska odluka da će se nastaviti prema propisima koji su tada bili na snazi. Ali u stavku 2. kaže ako nije donesena odluka o osiguranju, ali postupak je pokrenut. Ili je ukinuta prvostupanjska odluka i vraćena na ponovno postupanje da će se onda postupati po odredbama ovoga zakona. Po mome mišljenju ovo bi bila retroaktivnost i ja mislim da bi ju trebalo izbjeći obzirom da to zahtijeva onda posebne postupke. Pa čak i ovrhu pravomoćne odluke u dijelu ovrhe se predlažu po dotada važećim propisima. I u članku 34. ovaj stavak 2. mislim nomotehnički kako god zakonski nije moguć da se prijedlogom jednog zakona zapravo upisuju amandmani na tekstove drugih zakona. Prema tome može se ovim zakonom staviti izvan snage pojedine odredbe iz drugih zakona, ali ne intervenirati u pojedinoj riječi članka nekog drugog zakona. Evo i na kraju klub HDZ-a još jedanputa podržava i želi što prije da se ovaj zakon izglasa i donese radi efikasnijeg oduzimanja dobiti stečenih kaznenim djelom jer smatramo da je to izuzetno važna važna karika u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, ali i protiv kriminala svih oblika. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. evo gotovo bih sve podržala osim jednog netočnog navoda, možda me kolegica nije točno razumjela kada sam kritizirala dakle i smatrala da to treba ispraviti radi jasnoće u zakonu, citira moje riječi: "nije jasno tko vodi postupak, ali jasno je da se pokreće državnim odjelima." To nije sporno, nego je sporno to tko će voditi postupak, odnosno koji sud? Ostavljene su različite mogućnosti. Ja posebno ovo apostrofiram i smatram da se to treba popraviti jer to je ključno. Dakle, hoće li ga voditi Kazneni sud i sudac, hoće li ga voditi vanparnični neki sudac ili parnični sudac? To treba biti definirano, a ako se ostavljaju različite mogućnosti da bude taksativno navedeno u kojim slučajevima sudac, koji sudac određuje, odnosno vodi takav postupak. A moj je prijedlog i najsvrsishodnije da to vode sudeći kazneni sudac. Hvala. I državna tajnica gospođa Tatjana Vučetić. Izvolite. primjedbe i Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika HDZ-a kao i prijedloge Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe predlagatelj prihvaća prijedlog da zakon ide u redovitu proceduru tj. u drugo čitanje.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovo je još jedan zakon iz seta zakona koje danas imamo na dnevnom redu, a nakon čijeg donošenja možemo glasno i sa zadovoljstvom reći konačno. Njime dobivamo zakon koji na cjelovit način realizira načelo da nitko ne može steći niti zadržati imovinu ostvarenu kaznenim djelom i prekršajem. Zakon jednim svojim dijelom preuzima postojeće odredbe iz drugih zakona, a drugim većim dijelom nadograđuje područje oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i sistematizira cijeli proces procesuiranja, oduzimanja i upravljanja navedenom imovinom. Obzirom da sami izričaj zakona evo podržavamo prijedlog prethodnika i radujemo se što je predlagatelj prihvatio da da se ide u drugo čitanje, jer je očito da još ima dosta prostora za preciziranje pojedinih odredbi ili izričaja odredbi. U tom smislu čini nam se da bi bilo dobro razmisliti budući već pod točkom 12. dnevnog reda idu izmjene Zakona o USKOK-u, brisati u ovom zakonu stavke 2. i 3. članka 34. i ugraditi iz u Zakon o USKOK-u. I na kraju bez puno primjedbi,

Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajima. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem uređeno je Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Prekršajnim zakonom, Zakonom o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Kada znamo daje oduzimanje imovinske koristi mjera koja mora u svakom momentu ukazivati na činjenicu da nitko ne smije kaznenim djelom i prekršajem ostvariti imovinsku korist onda je jasna intencija predlagatelja da na jednom mjestu na cjelovit, pregledan, jasan i djelotvoran način uredi oduzimanje imovinske koriste počinjene kaznenim djelom i prekršajem, a što će svakako doprinijeti i redovna procedura ovoga prijedloga zakona. Isto tako valja istaknuti da se ovim prijedlogom zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa međunarodnim ugovorima. Prijedlogom se uređuje postupak utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak ovrhe odluke oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupanje s oduzetom imovinom nad kojom je određena privremena mjera oduzimanja, ostvarenje prava osobe oštećenje kaznenim djelom i zaštita prava treće osobe. S obzirom na iznijeto kao i činjenicu da je ovaj zakon lex specialis za postupak oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, da je odluka o oduzimanju imovinske koristi isključivo u nadležnosti suda, te da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, mišljenja sam da treba podržati prijedlog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Hvala.

Pa evo ovim zakonom Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem nastoji se dakle odrediti cjelovito urediti postupak utvrđivanja osiguranja, oduzimanja upravljanje, oduzimanje imovine odnosno imovinske koristi ostvarene protupravnim djelima, kaznenim djelima i prekršajima. Taj postupak je do sad bio uređen odredbama nekoliko propisa, odredbama Zakona o kaznenom postupku, Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela kao što je rečeno, materijalno pravne odredbe koje su zapravo polazište uređenja ovog zakona, sadržane su u članku 82. Kaznenog zakona i članku 76. Prekršajnog zakona te je ustanovljena obveza oduzimanja imovinske koristi kaznenim djelom i prekršajem. Posljednjim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2008. godine odredbama članka 82. omogućuje se oduzimanje imovinske koristi ostvarene u bilo kojem razdoblju u kojem nije nastupila apsolutna zastara bez obzira na pravomoćnost takve presude. S ciljem učinkovitijeg suzbijanja organiziranog kriminaliteta i korupcije već je i prije toga novelom iz 2006. godine isti članak mijenjan te usklađivan sa okvirnom odlukom Vijeća Europske unije veljače 2005. godine o oduzimanju predmeta, sredstava i imovine stečenim kaznenim djelima. Što se tiče instituta oduzimanja imovinske koristi on u svim modernim kaznenim zakonodavstvima, pa tako i u hrvatskom počiva na načelu prema kojem nitko ne može steći niti zadržati imovinsku korist koju je protupravno pribavio, koju je ostvario počinjenjem kaznenog djela ili prekršaja. Pojedine države u svojim kaznenim zakonodavstvima na različit način tretiraju institut oduzimanja imovinske koristi. Neke ga provode kroz mjeru oduzimanja predmeta koja se smatra kaznom ili posebnom sudskom mjerom. Druge države ga pak tretiraju kao mjeru sigurnosti ili neku posebnu mjeru ili ga definiraju kao posebnu zakonsku posljedicu kaznenog djela ili kao sporednu kaznu. Međutim, u svim zemljama uvijek se polazi od temeljnog načela da nitko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelima. Važno polazište i novina ovog zakona je da oduzimanje imovinske koristi nije sankcija, nije sigurnosna mjera, niti ne nastupa ex lege kao pravna posljedica osude. Imovinska korist oduzimala bi se na temelju sudske odluke s time da je za počinjenje kaznenog djela dovoljno ostvarenje protupravne radnje, bez obzira na samu protupravnost i krivnju pa bi se tako i sam postupak mogao voditi prije, tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka. Također, izuzetno važnim smatram zakonska rješenja kojima se vrlo jasno upućuje na primjenu Ovršnog zakona u postupku oduzimanja imovinske koristi. Naime, rješenja pojedinih važećih propisa imovinskog zakonodavstva u odnosu na oduzimanje imovinske koristi nisu u punoj mjeri, dakle nisu u potpunosti zaživjela i u praksi su se pokazala nedjelotvornima. Ovaj prijedlog zakona kao jedno od njegovih temeljnih odrednica predviđa da je odluka o utvrđivanju i oduzimanju koristi isključivo u nadležnosti suda, a sud je donosi na prijedlog tužitelja ili po službenoj dužnosti. U tom postupku u kojem se utvrđuje i oduzima imovinska korist zakon predviđa i propisuje zaštitu prava osobe s čijom se imovinom postupa, ali i prava oštećenika kao i trećih osoba što je također vrlo značajno. Povezano sa pravom oštećenika, predviđa se da imovinski pravni zahtjev ima prednost pred oduzimanjem imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom što znači da bi se ovrha mogla odrediti samo u onoj mjeri u kojoj to neće onemogućiti potpuno namirenje oštećenika. Na kraju, još jednom želim naglasiti da zakon koji je pred nama, dakle Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem je iznimno važan jer primjerice taj institut oduzimanja protupravne koristi primjerice stečene kaznenim djelima, djelima organiziranog kriminaliteta ili nekim drugim kaznenim djelima imaju određeni preventivni karakter. Dakle, njime se počinitelju šalje jasna i nedvosmislena poruka da mu se takvo djelo neće isplatiti, da neće moći uživati plodove nezakonito stečevine imovine ili počinjene kaznenim djelom ili prekršajem. Slažem se i podržavam ovaj prijedlog da zakon ide u drugo čitanje, sa čime se je i predlagatelj suglasio. Hvala. Zahvaljujem. I još jedna rasprava pojedinačna, uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnikom. Kolegice i kolege zastupnici. Vrlo kratko, s obzirom da smo čuli izlaganja ispred klubova i od pojedinih zastupnika. Ja se priklanjam mišljenjima kolega jer smo na Odboru za zakonodavstvo i pravosuđe razgovarali o tome da zakon ne treba ići u hitni postupak nego da idemo dakle u drugo čitanje kako bismo ove formalno pravne i nomotehničke stvari dotjerali u red, jer ovo je jedan od iznimno važnih zakona, ovo je leg specialis zakon koji treba posebno doraditi i on kao takav je u nizu antikorupcijskih mjera Vlade Republike Hrvatske. I mislim da Ministarstvo pravosuđa i Vlada trebaju učiniti posebne napore da se taj zakon uskladi kako sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koje je preuzela Republika Hrvatska tako i sa praksom Europskoga suda za ljudska prava da bismo konačno imali jedan zakon koji će biti jasna poruka organiziranom kriminalu i mafiji u Hrvatskoj da sve ono što je stečeno kaznenim djelom, kaznenim prekršajima, ne može imati imovinsku korist, da onaj krajnji počinitelj kaznenog djela u Republici Hrvatskoj će ubuduće razmišljati da sve ono što je stečeno kaznenim djelom, a to ne u trenutku kada je počinjeno kazneno djelo nego i 10-tak godina unazad će se zapitati kada se bude dokazivala imovina da li je ta imovina stečena na legalan ili nelegalan način. Time organizirani kriminal i mafija dovode u opasnost i svoju obitelj i svoje nasljednike da sve ono što su počinili kaznenim djelima i prekršajem u Republici Hrvatskoj može biti dovedeno u pitanje i da će se dva ili tri puta razmisliti o tome da li će se ići na počinjenje kaznenih djela i da li će se organizirani kriminal, kada se ovakvi zakoni zaista učvrste u pravosudni sustav Republike Hrvatske, da će se oni zaista i poštivati, da će to biti jasna poruka orijentacije naše Vlade o krajnjoj borbi protiv korupcije i nultoj toleranciji na organizirani kriminal. Ja podržavam kolege u ovim komentarima koje smo dali ispred Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo jer mislim da zakon treba formalno pravno i nomotehnički urediti. Kolika je važnost ovog zakona govore iskustva naših susjednih zemalja gdje je u jednoj od njih više od 200 milijuna eura zaplijenjeno na temelju ovakvoga zakona, da smo mi u Republici Hrvatskoj imali iskustva da je njemački sud zatražio da se imovina jednoga od osumnjičenih za jedno kazneno djelo blokira u Republici Hrvatskoj jer postoje osnovane sumnje da je ta imovina stečena na nelegalan način. Mislim da treba što prije zakon ponovo vratiti u saborsku proceduru, jer pokazatelji iskustva europskih država govore da se na taj način mnoga imovina vraća u državnu blagajnu, da se ne taj način oduzima sve ono što je nelegalno stečeno nikada nije kasno za ovakve zakone, ali treba ga posebno doraditi. On je iznimno važan i čak je i opasan sam po sebi jer sve ono što je prijetnja nekome postavlja prijetnju za onog tko ga donosi. Tako da se trebamo posebno potruditi, dajmo jasnu poruku, dajmo jasne stavove. Danas smo donijeli veliki niz pravosudnih zakona koji su temelj za zatvaranje poglavlja 23. Ja smatram da je jedan ovo od kaznenih zakona, Zakon o kaznenom postupku, jedan od ključnih zakona. Podržavam prijedlog zakona i podržavam sve ove komentare koje smo dali u raspravi. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.